Новопостъпили питания за периода от 29 септември 2017 г. до 5 октомври 2017 г. от: - народния представител Нона Йотова към Боил Банов министър на културата, относно средствата, постъпващи в Национален фонд „Култура“. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата следва да се отговори в пленарното заседание на 13 октомври 2017 г. Писмени отговори за връчване от: - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Явор Божанков; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; Свиленски; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;

Свиленски; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; Свиленски; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; Още един отговор на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Отново отговор на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски от министъра на икономиката Емил Караниколов. Писмен отговор от: - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; - министъра - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски. Пак на народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски отговаря заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Отново на същите народни представители отговаря министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Писмен отговор от: - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Миглена Александрова; Александрова; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Десислава Костадинова-Гушева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов; Ахмедов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Пенчо Милков; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Пенчо Милков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Тишев; Тишев; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Светла Бъчварова-Пиралкова; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Хасан Адемов;

Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Стоилов; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Полина Цанкова-Христова;

Питането е към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите. Имате думата, уважаема госпожо Василева, да развиете питането. Разполагате с три минути.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 Хипотезата, която искам да развия пред Вас, е следната. Един рибар има лодка – четириметрова лодка, и желае да извършва риболов по стопански начин. Съгласно разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите, стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. В Закона има ясно разписани процедури за необходимия набор от документи, които трябва да бъдат представени, заедно със заявлението, което подават кандидатите за издаване на разрешителни за стопански риболов. Съгласно Закона, разрешителното се издава в 14-дневен срок, а в случай на отказ изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури или оправомощено от него длъжностно лице трябва да издаде мотивирана заповед, която подлежи на обжалване. В същото време трябва да се гарантира равновесието между риболовния капацитет и възможностите за риболов. За това се издават нови разрешителни само при наличие на свободен капацитет. Съгласно чл. 18а от Закона за рибарството и аквакултурите, възможност за прекратяване на действието на разрешителното за извършване на стопански риболов и на издадените въз основа на него удостоверения за право за извършване на стопански риболов има само ако две поредни години корабът не е извършвал риболовна дейност. Корабите с прекратени разрешителни на това основание се отписват служебно от Регистъра на риболовните кораби, а освободеният капацитет остава в полза на държавата и впоследствие се разпределя между риболовни кораби, желаещи да бъдат вписани в Регистъра на риболовния флот и да придобият правото да извършват риболов. При срещи с избиратели от Бургаския избирателен район многократно бяхме алармирани, че от администрацията на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури не се приемат заявления с мотива, че не е обявена процедура, а в същото време, независимо от наличието на свободен капацитет, не е инициирана процедура по преразпределяне на свободния капацитет. Такава процедура не е стартирана дълго време, а съгласно нормативната уредба е необходимо да бъде стартирана. За тази цел е необходимо да има яснота и кои имат желание да участват да участват в процедурата. В тази връзка нашето питате към Вас е: по какви причини Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Деловодството, административните служби на Агенцията отказват да приемат заявления по административен ред, и какво ще предприемете, за да да гарантирате справедливото преразпределяне на свободния капацитет чрез гарантиране на публичност и прозрачност на процедурата? Благодаря Благодаря Ви, госпожо Василева. Давам думата на министъра на земеделието, храните и горите да отговори на питането в рамките на пет минути. Заповядайте, господин Министър.

Съгласно Вътрешните правила за организация на деловодната дейност и документооборота в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури всички входящи документи се регистрират в деловодната система на Агенцията. Във връзка с твърдението за отказ за приемане на заявления за извършване на стопански риболов, бих искал да Ви уведомя, че бе извършена вътрешна проверка на документацията в Агенцията и не бе установено отказ за прием от заявления. Ще го проверя още веднъж, защото Вие казвате, че в Деловодството са отказвали да приемат. Нещо повече, от началото на тази година ИАРА е издала 129 безсрочни разрешителни за стопански риболов. По отношение на управлението на риболовния флот, всички държави – членки на Европейския съюз, в това число и България са длъжни да предоставят на Европейската комисия годишни доклади относно баланса между риболовния капацитет на своя флот и възможностите за риболов. В докладите за 2015 г. и 2016 г., наред с анализа на икономическите, техническите и биологичните индикатори на риболовния флот, Агенцията е предвидила и мерки за адаптиране на сегментите от флота, за които има установен структурен излишък на капацитет. Същите са включени в План за действие по отношение на небалансираните сегменти на флота. Съгласно тези мерки се предвижда през 2017 г. да бъдат отписани от Регистъра на риболовните кораби тези плавателни съдове, които не са извършвали риболовна дейност през 2014 г. и 2015 г. Към настоящия момент тече процедурата по отписването на тези риболовни съдове, а освободеният капацитет ще бъде разпределен по реда на националното законодателство. Съгласно разпоредбите на националното законодателство – това е Наредба № 54/2006 г. – всички кораби, използвани за извършване на стопански риболов във водите на Черно море или превоз на продукти от риболов, трябва да бъдат вписани в Регистъра на риболовните кораби. Вписването се извършва след осигуряване на свободен капацитет, което е задължение на собственика на риболовния кораб, и след вписване в Регистъра на корабите, воден от Изпълнителна дирекция „Морска администрация“. В този смисъл, вписването на риболовни кораби чрез осигуряване на свободен капацитет се явява постоянен процес, който не налага задължително провеждане на процедура за разпределение на свободен капацитет. До момента процедури за разпределение на свободен капацитет са се провеждали, когато е имало наличен, достатъчно свободен такъв. Това, което имам предвид, е, че свободният брутотонаж, изразен в брутотона, следва да бъде достатъчен, за да обезпечи съответната мощност, изразена в киловати, и обратното. От друга страна, към настоящия момент процедура по разпределение на капацитет, проведена през 2016 г., е в процес на съдебен контрол. В случай че съдът отмени Заповедта за разпределение на свободен капацитет от 2016 г., е необходимо Агенцията да разполага с наличен такъв, който да бъде предоставен на жалбоподателите, без да се засегнат правата на лицата, които са получили капацитет по процедурата. Говорим за 2016 Следва да се има предвид, че съгласно европейското законодателство за България има определено ниво на риболовния капацитет, което не може да бъде превишавано. Във връзка с осигуряването на прозрачност и публичност при разпределянето на риболовския капацитет на 21 септември 2017 г. стартира производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовния капацитет. На интернет страницата на ИАРА са публикувани уведомления и Проект на заповед на изпълнителния директор за разпределение на риболовния капацитет. По този начин се осигурява възможност и срок на заинтересованите лица да участват в производството чрез писмени предложения и възражения. Агенцията се ангажира да осигури необходимата публичност и прозрачност на процедурата. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Министър. Следват два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Заповядайте, господин Бойчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Явно има смисъл да задаваме въпроси, защото виждам, че вече има процедура в по-голяма прозрачност на преразпределение на капацитета. За съжаление, господин Министър, не знам кой Ви е подвел. Наистина има такива случаи на неприемане на документи и на върнати хора. Можем да Ви предоставим координатите на тези хора, защото те бяха в нашите приемни дни. От там имаме техните координати и знаем каква е ситуацията. За съжаление, има непрозрачност и нашият въпрос е точно в тази връзка. Не може ли да се направи Регистър на чакащите с приети документи и съответно на свободния капацитет, за да се избегне този субективен фактор? Хората се връщат с презумпция едва ли не те да отидат и да си намерят свободен капацитет от други, които са били в този Регистър, които са се отказали, за да ползват някакво предимство. И наистина боравенето с тази информация през ИАРА става по абсолютно непрозрачен начин. Нашият въпрос е точно този: да се направят два регистъра – със свободния капацитет, съответно с чакащите, които искат да регистрират такива съдове за стопански риболов, и всеки да си знае. Дори да има и правила, ако трябва, да е първи по време, първи по право, но това да бъде една ясна процедура, защото виждаме, че към този момент няма такава.

Още веднъж благодаря. Безспорно има смисъл от всеки въпрос, зададен в парламентарната зала. Потвърждение на това е и предният въпрос отпреди месец за риболовните дневници. В момента е в ход и се финализира методологията, която да бъде свързана с целия процес по отпадането на вписването, на риболовните дневници, на методологията за извадка на проверка и така нататък, за което Ви благодаря. Поемам ангажимент да има ясна разяснителна кампания, която да се направи и от Министерството, и от Агенцията по отношение на на свободния капацитет, разпределението на свободния капацитет, за да е ясно на абсолютно всички заинтересовани и за да няма елемент на спекулация с информация. елемент на спекулация с информация. По отношение на регистъра за чакащи, нека да погледна, тъй като Наредбата урежда тези въпроси, дали се предвижда подобно нещо и дали се налага да има такъв, при положение че правилата следва да бъдат ясни и трябва да има разяснителна кампания. Благодаря още веднъж. Благодаря Ви, министър Порожанов. Уважаеми колеги, задали питането, имате възможност да изразите отношение. Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми министър Порожанов, аз благодаря за личния ангажимент, който поехте: да проверите начина, по който се провеждат процедурите, и да гарантирате принципите за прозрачност, за равен достъп и равнопоставеност на всички кандидати, които имат желание да участват в процедурата. Може би другата тема, която засегнахте, свързана с риболовните дневници, дава основание наистина да се направи по-детайлен преглед на законодателството, защото не съм убедена, че това изискване на Европейската директива може би е било някакъв пропуск още при разработването на закона. Оказва се, че всички риболовци, които имат лодки до 10 метра, са горди капитани на риболовни кораби. Всички лодки до 10 метра се водят риболовни кораби и са част от българския риболовен флот. Тези капитани на риболовни кораби трябва да попълват риболовни дневници – те са доста обемни наистина като и там трябва да записват данни не само за извършения улов, но и данни за времето, за морските течения, координатите на регионите, където извършват риболов. Това са изисквания, които със сигурност не произтичат от европейското законодателство. В този смисъл аз разчитам Министерството на земеделието, храните и горите с компетентната дирекция, респективно Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, наистина да излязат с

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Днес малцина знаят какво представлява Балканът над Карлово от двете страни на реката. Ще ползвам цитати от книгата на един от кметовете на град Карлово – Васил Александров, който казва: „До 1911 г. това е стръмен, гол и ронлив сипей, по който се катерят кози, за да го оголят още повече и да го направят още по-ронлив“ Днес този сипей не съществува, защото е покрит с гъсто залесени борове и акации на площ от 1805 дка. През 1910 г. Карлово го сполетява нещастие: излял се пороен дъжд, сипеят се свлякъл и задръстил реката, обилна и буйна вода, която излязла от леглото си и завлякла много къщи, като застрашила и сукнената фабрика на Евлоги Георгиев. За предотвратяване на това бедствие през 1910 г. в града е създадена втора секция на горското стопанство, а първата е в Казанлък. Забележете, Народното събрание отпуска бюджет от 20 хил. лв. Залесяването става особено трудно – трябвало е на ръце и с животни да се качва почва, работниците са се връзвали, за да не паднат от скалите. За съжаление, през последните години, голяма част от боровете боледуват и прогресиращо изсъхват. От какво – ще кажете Вие? В същото време Министерството не предприема никакви ефикасни мерки за спасяване на боровата гора над Карлово. Въпросът ми е: какви спешни мерки ще предприеме ръководеното от Вас Министерство за спасяването и оздравяването на боровата гора над град Карлово? Благодаря Ви, госпожо Ненчева. Уважаеми министър Порожанов, имате думата за отговор в рамките на три минути. Заповядайте. Благодаря Ви, Безспорно темата с болестите по горите може би за трети или четвърти път я дебатираме в пленарната зала, ще я дебатираме още много пъти. Бих искал, първо, да кажа няколко думи за това, което се случва като цяло, разбира се, след това ще отговоря конкретно за района над Карлово. Влошеното здравословно състояние на иглолистните гори в последните две-три години е интензивен процес и проблем, който се наблюдава на територията на цялата страна. Предвид значимостта на проблема при встъпването ми в длъжност като министър беше проведена среща с учени от горската колегия, с представители на предприятията, общините, всички заинтересовани страни, за да потърсим незабавни решения.

Независимо от всичко на 1 септември 2017 г. създадох Кризисен щаб, в който участват както горските, така и държавните предприятия, областните управители. Каним научната общост, имам удоволствието да каня и народни представители, включително последния път има и присъствали тук: господин Гечев, господин Апостолов, поканих и госпожа Дора Янкова, която изключително уважавам – дебатирали сме темата заради Смолянския район, надявам се на следващите заседания да може да присъства. Разбира се, всеки би бил добре дошъл, за да се запознае на място точно какви мерки се предвиждат и как е движението като цяло на целия проблемен, заболял горски обем на територия. В резултат на мобилизираните усилия в кратки срокове бяха направени изменения в действащата нормативна уредба за облекчаване на административния процес при провеждане на санитарни и принудителни сечи. Създадени са предпоставки чрез икономически стимули за привличане на допълнителен ресурс от работна ръка и техника, който ще ускори темповете за усвояване на увредената дървесина. началото на годината до края на месец септември са добити близо 1 млн. 300 хил. кубични метра повредена иглолистна дървесина, което представлява 37% от количеството на засегнатата дървесина. В държавните гори са усвоени 40% от общо изсъхналите 2 млн. 900 хил. кубически метра дървесина. Конкретно за района над град Карлово са засегнати иголистни култури от черен бор, създавани чрез залесяване от началото до средата на миналия век, като в момента същите са на възраст между 50 и 100 години. Целта на тези гори е била противоерозионна, за укрепване на стръмните и скалисти южни склонове на Стара планина, когато в началото на 20 век са били почти напълно обезлесени и със засилени процеси на ерозия, както и Вие споменахте. През 2016 г. са сигнализирани повреди от корояди на площ от 6 дка в района на създадената „Апостолова гора“, разположена в непосредствена близост до град Карлово. Извършени са наблюдения от специалисти на Лесозащитна станция, град Пловдив, Регионална Дирекция по горите – Пловдив, включително и Института по гората към Българската академия на науките. От страна на Държавно горско стопанство – Карлово са предприети необходимите за провеждане на предвидените по горскостопанския план действия и са одобрени план-извлечения за огледни и санитарни сечи в целия район. В началото на 2017 г. е усвоена цялата повредена дървесина, в размер на 69 кубични метра. През настоящата 2017 г. до момента се инвентаризирани повреди от гъбни болести, извън корояда, върху обща площ от 654 дка., засегнатата дървесина е под 5% от общия запас на насажденията, което е в рамките на естествения отпад на гората. Практиката показва, че при благоприятни климатични условия, температури и валежи, засегнатите от гъбни болести борови гори преодоляват стреса и се възстановяват. В случай че съхненето продължи, тоест климатичните условия не са благоприятни, ще се предприемат действия за усвояване на повредената дървесина с цел недопускане на похабяването й. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Уважаема госпожо Ненчева, имате възможност за реплика в рамките на две минути. ВЕСКА господин Министър, колеги! Господин Министър, слушам тази статистика и хронологията на това, което Вие казахте като действия, слушат и карловци и съм сигурна, че тази безпомощност, която звучи от думите Ви, нагнетява в тях гняв. Защото въпреки предприетите мерки, за които казвате, гората над Карлово, а съм сигурна и, че в много други градове отива, умира, без да могат да се приложат конкретни мерки за нейното спасяване. Ако ние ще разчитаме на способността гората сама да преодолее тези гъбични заболявания, каква е нашата конкретна сила хората да бъдат удовлетворени от конкретни действия на Министерството? Ще кажа, че силно се надявам централната власт да не остане равнодушна към гибелта на боровата гора над Карлово и не вярвам да позволите след век залесяване от хората всичко това да отиде като една голяма загуба, защото в една значима за карловци и за България година – 180 години от рождението на Левски, се изсипаха милиони пари в града за дейности, които бяха, разбира се, от огромно значение, но да се погуби гората, която е важна за климата, за почвата, за живота на карловци, е голяма отговорност, която Министерството трябва да носи в действията си. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Ненчева. Господин Министър, заповядайте за дуплика. МИНИСТЪР Безспорно според мен вкарахте малко повече емоция, която да бъде чута от карловци, но в това няма нищо лошо. Каня Ви, госпожо Ненчева, на следващото заседание лично ще Ви поканя да присъствате, където, включително с целия екип, който преди малко упоменах, ще обсъдим конкретно и случая над Карлово. Благодаря Ви. Да благодарим за участастието в днешния парламентарен контрол на Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Продължаваме с отговори на питания и въпроси към Валентин Радев, министър на вътрешните работи. Той ще отговори на питане от народните представители Димитър Бойчев Петров и Диана Димова Саватева относно сигурността на българската граница. Заповядайте, господин Бойчев, да развиете питането.

Сигурността на българската граница бе един от най-дискутираните въпроси през първата парламентарна сесия. Темата е пряко свързана с изграждането на оградното съоръжение, със съпътстващата инфраструктура, както и на интегрираната система за наблюдение, която за мен е един цялостен проект, за да си изпълнява на 100% функцията това оградно съоръжение. В периода на строителство горещите въпроси бяха свързани с необходимостта от съоръжението, неговото качество и срокове за изграждане. преградно съоръжение, предвидено за Бургаска област, е изцяло завършено още през юни. Аз и моите колеги бяхме на място. Запознахме се с цялото съоръжение, защото минахме по цялото съоръжение, изградената прилежаща инфраструктура. Мога да Ви уверя, че наистина имаме едно прекрасно съоръжение. Природата обаче не стои на едно място. Междувременно от двете страни на ограждението са поникнали треви и храсти, а част от изградените шахти и отводнителни съоръжения са запушени от наноси, след летните порои е засегната и пътната инфраструктура.

какъв начин то трябва да продължи да се експлоатира от гледна точка на институцията, която да отговаря за последващата поддръжка на това съоръжение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бойчев. Уважаеми господин Министър, имате пет минути за отговор на питането. МИНИСТЪР Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Саватева, господин Бойчев! Изграждането на Инженерното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница е инициирано като допълнителна мярка за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България след 2013 г. Същата има не само възпиращ ефект по отношение на опитите за незаконно навлизане на територията на Република България, но и доведе до съществено намаляване на разходите по охрана на държавната граница чрез редуциране броя на командированите сили и средствата, необходими за това. За територията на Област Бургас напълно готови участъци от това съоръжение са 126 км, закръглям, от които 66 – близо 67 км, по сухоземната граница и 59 км по речната граница с Република Изграденото съоръжение оказва силно изразен възпиращ ефект от началото на годината до момента, по наша информация. Турските гранични власти са задържали 381 лица за 2017 г., опитващи се незаконно да преминат държавната граница. За сравнение

има съоръжението, поне по този показател. По отношение на така очерталата се ситуационна картина продължава миграционният натиск да е най-голям на българо турската граница в зоните на отговорност на Гранично полицейско Има и единични случаи и опити за придвижване на плавателни съдове с мигранти от Турция през Черно море. Крайната цел, разбира се, не е България, ние там сме реагирали. В резултат на завършване изграждането на инженерното възпрепятстващо съоръжение по цялата българо-турска граница, включително и в речните участъци през 2017 г. се наблюдава пренасочване на основния миграционен поток по море от Република Турция отново към гръцките острови в Егейско море, въпреки знаете присъствието и на натовски кораби там – имаше операция. Инженерното възпрепятстващо съоръжение по българо турската граница е изградено така, че в голямата си част да попада в обхвата на системата, която Вие споменахте – интегрирана система за наблюдение, чрез която се осъществява допълнителен контрол, освен излъчваните или поставени гранично-полицейски отряди по неговото разстояние. По отношение качеството на инженерното възпрепятстващо съоръжение следва да се отбележи, че то съответства на предварително изготвените задания от Главна дирекция „Гранична полиция“ и на изискванията в разработените проекти от съответните областни управи. Съгласно Постановление № 55 от март месец 2015 г. на Министерския съвет областните управи имат ангажимента за 5-годишна гаранция или гаранционна поддръжка на това съоръжение. Тази поддръжка обаче, накрая ще завърша с това, не се отнася до вреди, нанесени вследствие опити за неговото преминаване – изрязване или по друг начин нарушаване целостта на това инженерно възпрепятстващо съоръжение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте, госпожо Саватева, да зададете до два уточняващи въпроса.

през 2017 г. в сравнение с 2016 г., но това ще коментирам малко по-късно. За мен е важно да уточним нещо, което е свързано с така нареченото „възпрепятстващо съоръжение“. Както самият Вие казахте, господин Министър, оградата, както я наричаме често ние, не е единственото съоръжение, а е елемент само от цялостната система. Затова първият ми уточняващ въпрос е свързан с това: какво предстои по довършването на цялостната система за интегрирано наблюдение? Имам предвид, ако може, разбира се, да кажете – кои части от границата са покрити със сензорни системи и със системи за видеонаблюдение? Къде все още предстои това да стане? Какви са причините да не се е случило и има ли забавяне на обществени поръчки? Доколкото съм информирана, имаше такова забавяне, дали този проблем се е решил? вторият уточняващ въпрос е свързан с това, че България не е сама в охраната на границата ни с Турция. Както всички знаем, даже мисля, че днес е денят, точно преди година се откри Европейска гранична полиция, като структура, която присъства и в България и по тази линия през цялата година имаше полицаи от различни европейски страни. Какво е присъствието на Европейска гранична полиция, в България имам предвид, и по какъв начин нейните кадри

аз в началото на отговора на Вашия въпрос казах, че това съоръжение е част от онова, което вършим по границата. То е механичната преграда, така да се каже. Казах Ви колко помага и Вие чухте числата. Какво още трябва да бъде направено? Разбира се, публична информация, изградени са две такива интегрирани информационни системи, с които наблюдаваме границата преди самото съоръжение да бъде направено. Аз установявам, а и сигурно това е публична тайна, ако минем назад във времето, че няма особен синхрон между изграждането на възпрепятстващото съоръжение сега и тогава изгражданото съоръжение, което е започнало години преди това. Те всъщност са две съоръженията, ще се опитам да кажа това, което може да се каже в публичното пространство. Едното е от Капитан Андреево до Лесово – първата част. След това е построена още една такава информационна наблюдаваща система, която включва районите от Лесово до Резовска река. Тези системи са строени от 2012 г. натам и… Отговарял съм по този въпрос и се сещам, че част от тях не получават необходимата поддръжка след това. Има едно изградено съоръжение, то работи в известен период от време, има гаранционни срокове. Тези гаранционни срокове за първата част от съоръжението, за което споменах, са изтекли. Не са плащани пари по ред причини – обективни, субективни. Сега възобновяваме това с обществени поръчки. За втората част от частта, която посочих, на това съоръжение изтичат мисля, че даже тези дни, буквално този месец. И ние имаме нова обществена поръчка – там го поддържаме. Къде покриват тези информационни системи, които ни помагат да пазим границата, няма да мога да кажа, но да кажа така: представете си цялата граница – от Капитан Андреево до Резовска река. Там, където са били местата преди да има такова инженерно съоръжение уязвими, и там са минавали, там са били поставени тези системи, така най-общо да се изразя. Сега да допълня и това, с което ще завърша, за да осъществим още по-добър контрол с тези 160 млн. евро – 320 млн. лв., които ни дадоха и удължихме срока до края на 2018 г. да ги усвоим, ще бъдат допълнително надградени и местата, където няма или там, където сега установяваме, че има усилен приток или натиск на мигранти, ще бъдат поставени допълнителни системи радарни системи, наблюдателни системи, камери и така нататък. Това мога да съобщя. Сега за Фронтекс – отговора на втория Ви въпрос. Фронтекс се казва организацията. Да, те ни помагат, числото е, примерно за тази година, над 1500 представители на Фронтекс, тоест от други държави са участвали тук. Скоро давах такава информация за един депутат от Холандия, депутатка, Ваша колежка, която ни упрекваше в това, че се държим нехуманно на границата и така нататък, имаше забележки и си спомням числата. Там дори казахме, че близо 30% от тези хора – в единия случай на българо-турската граница, 10% от тези колеги, които са от други държави, са от холандци. Те са от Нидерландия. Те участват също. Най-голямата група и най-голямата помощ е от Румъния, не знам дали е разбираемо или така е нормално. Има и от други държави. Трябва да кажа, че те много ни помагат, включително и с качествена, добра информация, обективна информация, тъй като те не са от редиците на нашата Гранична полиция.

Госпожо Председател! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Пак ще кажа, че имаше няколко доста интересни числа в това, което казахте, и конкретика, което надявам се, че ще бъде оповестено и от средствата за масова информация, защото според мен е важно тогава, когато една тема беше много популярна по време на първата сесия на парламента, а именно изграждането на преградното съоръжение, интересът към нея да продължи, и то да продължи в обективен план. Да не се споменават само проблемите, които винаги има, когато се работи, които винаги съществуват, когато се изпълнява определена дейност, но да се отчита и ефектът от свършеното. Според мен цифрите, които бяха оповестени, показват, че ефект от преградното съоръжение и от съпътстващата система има и предполагам, че периодично такава информация ще бъде изнасяна, защото хората трябва да имат информация, да бъдат осведомявани коректно, че действително се работи в тази посока за охраната на границата и че действително, когато нещо е изградено и за него са дадени солидни суми, от това е имало смисъл. Аз ще повторя и това, което каза колегата Бойчев, че ние имахме възможност да отидем на място и да видим това, което е изградено. В крайна сметка моите впечатления бяха не само от самата ограда, а най-вече от съпътстващата инфраструктура, защото става въпрос за довеждащи пътища, става въпрос за път, който минава по линията на цялото преградно съоръжение, както, разбира се, и за отводнителни системи, които позволяват цялата тази система да съществува и функционира нормално. И в този план ми се иска да кажем нещо много важно. Това е един етап от осигуряването на охрана на границата. Трябва да се мисли какво ще се случи от тук нататък. И само едно изречение, ще изразя лично мнение и това на моя колега, тъй като има забавяне в някои от процесите, в някои от поръчките, ние мислим, че е по-целесъобразно да се мисли за облекчаване на процедурите, както се случи с изграждането на границата, за да може и сензорните системи да бъдат изградени по бързо и поддръжката да се случи, защото се съмнявам, че областните управи имат капацитет да свършат това сами. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Саватева. Продължаваме с въпрос от народния представител Петър Бойков Витанов относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси. Заповядайте, за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! През този летен туристически сезон особено в курортите по южното ни Черноморие бяха проведени множество проверки от компетентните държавни органи, целящи защитата на правата, интересите и живота на летуващите български и чуждестранни граждани. Аз, разбира се, подкрепям тези проверки и се надявам те да повишат качеството на българския туристически продукт и имиджа на курортите ни. Част от тях получиха и пространно медийно отразяване, особено тези, в които взеха участие Ваши колеги от Министерски съвет. Никъде обаче не прочетох, чух или видях да са правени проверки по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето за това – има ли непридружени деца между 14 и 18 години на обществени места след 22,00 ч. Според този Закон и чл. 6, Вие, господин Министър, сте орган по закрила на детето. Затова моля да ми отговорите на въпроса: правени ли са проверки за наличието на непридружени деца на възраст между 14 и 18 години след 22,00 ч. на обществени места в българските черноморски курорти през изминалия

проверени обекти – 321, установени непридружени непълнолетни деца над 14 години след 22,00 ч. – 31, съставени актове за установяване на административно нарушение – 31.

установени непридружени непълнолетни деца – 5, съставени актове за установяване на административно нарушение – 5.

на нарядите от единната разстановка – такава е терминологията, се свеждат ежедневно за изпълнение задачи относно извършването на такива проверки в питейни и увеселителни заведения за наличието на непълнолетни лица, без придружител след 22,00 ч. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Благодаря Ви, господин Министър, за отговора, макар честно да Ви кажа, че от статистическите данни, които изнесохте, стана ясно, че са констатирани едва 5 нарушения в две области – Бургас и Добрич по времето на целия активен сезон, което ми се струва някаква форма на формализъм в проверките. проверките. Контролът на шума, грамажа на порциите, укриването на данъците и други – това безспорно е важно, но сякаш е по-важно да опазим правата и живота на децата, на българските и чуждестранни граждани. Между другото това лято прекарах няколко дни на Слънчев бряг и трябва да Ви кажа, че там определено климатът не е щадящ децата. Озадачавам се, че са констатирани едва пет случая на нарушения, защото в европейските и руските медии имаше стотици репортажи за деца, свободно употребяващи алкохол, тютюневи изделия и дори наркотици по българските черноморски курорти. Нещо повече, няколко са смъртните случаи на деца само през тази година. Това не само вреди на образа на нашия туризъм и курорти, но подкопава и цялостната оценка на страната ни като член на Европейския съюз. На практика това е цивилизационният избор – интересите на детето преди всичко друго! Като политик и като конкретни действия, надявам се това да се случи и в Република България, тъй като вече наближава и зимният сезон.

Благодаря, госпожо Председател. Господин Витанов, аз Ви благодаря за въпроса и въобще, че насочихте вниманието натам. Тези проверки не са като онези проверки – за шума или други, те са малко по-деликатни.

внимавайки, когато проверяваме за нарушаване на ред други права на гражданите, да проверяваме кой-колко е малък, с кого е точно. Ако погледнете ал. 4, там е написано, че детето може да не е с родителите, може да е с упълномощено лице и това установяване и този разпит водят до доста неприятни ситуации в заведенията, но въпреки това го правим. В едно още сте прав, което видях и аз и ми направи впечатление – за разликите в проверките и установените нарушения в различните дирекции. Считайте, че там лично ще обърна внимание и ще анализирам защо така се е случило. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Благодарим за Вашето участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на въпрос от народния представител Антон Константинов Кутев относно

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Ще започна с това, господин Министър, че се извинявам донякъде, че Ви връщам обратно на същата тема, за която вече сме говорили. Но аз смятам, че този – аз не бих го нарекъл „натиск“, но настояване на темата – няма как да не доведе до положителни резултати в бъдеще и се надявам, че това е наша обща цел.

Това поражда куп проблеми. Според мен единият от основните проблеми, заради който всъщност повдигам за пореден път този разговор, е, че на мен не ми е достатъчно ясно кой е координиращият орган в този план. Аз си давам много добре сметката, че всъщност по този План мога да питам на парламентарния контрол Вас, защото Вие отговаряте чисто юридически в структурата на правителството. В същото време координацията по изпълнението на Плана на практика не е Ваша работа или е Ваша работа само отчасти, но няма кой друг да я свърши! Тоест според мен има принципен проблем с този План. Планът е направен за периода 2015 – 2020 г. С Вас много добре знаем, че има куп неща, но най-главното е един закон за социалните услуги, който трябваше да бъде направен и приет още през 2016 г., а сега в края на 2017 г. ние с Вас постоянно си говорим, тепърва работим по изработването на този план. Тоест администрации на министерства, които са преди Вашето встъпване в длъжност, очевидно там не са свършили работа. Това, разбира се, не е единственото закъснение по Плана, но причината, поне аз която видях за себе си, е в това, че няма координиращ орган. Дори едно министерство да изпълни ангажиментите по Плана, а той касае най-малко десет различни министерства, на практика органът, който трябва да координира тази дейност, доколкото е Министерство на труда и социалната политика, обаче същото не може и няма правомощията да въздейства върху всички останали или може да го прави, но косвено. Именно това налага въпроса:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, разработването на закон за социалните услуги, който е част от Плана за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, за който конкретно е поставеният от Вас въпрос, е изведен сред приоритетите на Министерство на труда и социалната политика, както и на правителството на Република България. Изработването на този Законопроект е заложено в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 Поради това предприех не само действия за възобновяването на работата по този Законопроект, но и за провеждането на консултации със заинтересованите страни. Част от тези консултации е провеждането на публично обсъждане на основните направления на бъдещата законодателна реформа. Конкретно: на 21 юни 2017 г. на портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика беше публикуван за обществено обсъждане консултационен документ по концепцията на Законопроекта за социалните услуги. Консултационният документ беше разработен въз основа на одобрената през месец октомври 2015 г. Концепция на Законопроекта. В рамките на обсъждането бяха получени множество коментари и предложения. Затова проведох и специална среща с представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, на която беше поставено от тяхна страна искане да се отдели повече време за разглеждане и доразвиване на концепцията на Законопроекта и след това да се пристъпи към разработване на самия закон. Вие сте точен в това, че наистина този Закон, съгласно Плана, е трябвало да бъде приет през 2016 г., но съответно това не е изпълнено. Причините са различни. В Министерството е извършвана подготвителна работа по този Законопроект, но с подаване на оставката на правителството през есента на 2016 г. на практика работата е спряла. Така че моя първа задача беше да възобновя действията по този Законопроект, първо чрез обсъждане на Концепцията. Оказа се, че за тези две години, откакто е разработена Концепцията, съответно са настъпили някои промени. От страна на доставчиците на социални услуги беше поставен въпросът да не се бърза толкова, внимателно да бъдат обсъдени нещата и с моя заповед от месец септември 2017 г. дейността на Работната група за разработване на Законопроекта за социални услуги

Става дума за Закона за социалните услуги. Така или иначе, Вие отговорихте на него и аз ще изтегля този въпрос – той би трябвало да излезе на някой от следващите контроли. Аз ще изтегля този въпрос, за да не излиза, защото Вие отговорихте на него. Днешният въпрос, който излиза, е зададен по-рано и касае конкретно Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията. Предполагам, че просто хората са сбъркали и са Ви дали отговор на следващия въпрос. Няма значение, отговорът беше полезен и смислен. Надявам се да ускорите работата по Закона за социалните услуги, което е нещо много важно в този случай. Връщам Ви на Плана за действие на хората с увреждания. Там според мен има основен проблем, заради който зададох този въпрос. И пак Ви казвам, че това е координиращият орган. Планът за действие всъщност касае, както казах, десет министерства и доколкото Вие сте координиращ орган, според мен това донякъде е проблем. Агенцията за хората с увреждания още по-малко може да бъде такъв координиращ орган, защото тя е на подчинение на Министерството и тя още по-малко има правомощия, с които да обедини усилията, а няма по-голям орган, който да може да го направи. Тоест тук имаме според мен структурен проблем с Плана и той затова не се изпълнява. Вие знаете моите усилия за последните няколко месеца да принудя и Министерство на труда и социалната политика, и другите министерства да дадат отчет докъде са стигнали в изработката на Плана именно защото няма кой в държавата в момента. Това е структурният проблем – няма кой да координира другите министерства, освен Вас и си давам сметка, че това е затруднение.

Някой трябва през цялото време да го ръчка и да го принуждава да изпълнява Плана. За съжаление, това сте Вие, с ясното съзнание, че Вашите правомощия също са ограничени. Молбата ми е – обърнете внимание и свършете необходимото, за да може този План да влезе в действие и да настигне изпуснатите срокове не само по отношение на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, съжалявам, ако е станала грешка с въпроса. Въпросът, на който отговорих, всъщност е част от за действие по прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Вие получихте в началото на месец септември, ако не се лъжа, подробен отчет за изпълнението на действията по Плана.

Това, което мога да кажа конкретно на въпроса Ви, е, че всъщност до края на месец октомври ще има определен съответно координиращ орган, мониториращ орган по отношение Конвенцията по правата на хората с увреждания. Работните групи вече приключиха своята работа, направили са предложение и всъщност ангажиментът на Министерството е да координира по-активно действията по изпълнение на този план.

е един от съществените въпроси, който трябва да се решава. Темата е важна и повдига редица въпроси, при това не само в актуалния контекст на преценката на правото на пенсия за инвалидност, имам предвид трайното инвалидизиране. Всъщност от доста време повечето въпроси са в контекста и касаят изплащаните от Националния осигурителен институт обезщетения за временната неработоспособност. В момента обществеността шумно е информирана за създадените работни групи и за подготвянето на промени по отношение на преценката на правото на пенсия за инвалидност. Обществото е в очакване, че Вие, като министър на труда и социалната политика, в най-скоро време ще представите своята концепция.

неработоспособност се увеличават и с годините това става непрекъснато. Това може да означава само две неща: или да се влошава здравният статус на българина, или да има злоупотреби с болничните. Доколкото няма доказателства за първото, голяма е вероятността да се касае за злоупотреби. десетки случаи по медиите за арестанти, които ползват фалшиви болнични за облекчаване на ситуацията, в която се намират.

обезщетения и всичко това на фона на дефицита на фондовете в НОИ. Господин Министър, въпросът ми към Вас е за анализ на отчетните данни на НОИ за 2017 г. и за отговор на

от 1 януари 2015 г. данните от издаваните болнични листове се представят по електронен път в Националния осигурителен институт, който създава и поддържа електронния регистър на тези документи и на решенията по обжалването им. За да може да издава болнични листове, Националният осигурителен институт предоставя на лекарите и лечебните заведения уникални номера. Те се издават само на лекари и лечебни заведения, които са регистрирани в съответното териториално поделение на НОИ. При приемането на данните от издадените болнични листове се извършват проверки дали вписаният уникален номер съответства на предоставения такъв на лекаря или лечебното заведение, които са го издали. В изпълнение на задълженията, свързани с упражняване на контрол по изпълнението на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, управителят на НОИ е утвърдил функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне, респективно анулиране на данните, изготвяне на справка за издадени, респективно анулирани болнични листове и решенията по обжалването Целта е да не се допуска издаване на болнични листове за временна неработоспособност, които да не са съобразени с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинската експертиза. Приемането на данните от издадените болнични листове е свързано и с извършването на контролни проверки, свързани с предварително определени лечебни заведения, за които е установено издаване на значителен брой такива листове. Контролира се и продължителността на временната неработоспособност – периодът, за които се издават болнични листове при определени заболявания. След тези проверки и във всички случаи на издадени в нарушение на разпоредбите на Наредбата за медицинска експертиза болнични листове се предприема обжалване по реда на Закона за здравето. Следва да се има предвид, че всички болнични листове – данните, по които постъпват в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, са издадени от компетентни органи на медицинската експертиза, това са лекари и лекарски консултативни комисии, в съответствие с действащите нормативни актове, и от тези данни не може да се направи преценка налице ли е заболяване, което да налага издаването на болничния лист, както и времето, за което е издаден – съответства ли на периода, който е необходим за възстановяване на работоспособността. Наистина броят на болничните листове през последните години е висок и нараства. За 2016 г. е 3 млн. 96 хил.

Следва да се отбележи, че се наблюдава и положителен ръст в броя на осигурените за общо заболяване и майчинство лица с около две на сто през тези години, което в известна степен обяснява и нарастването на броя на болничните листове. С оглед на броя и средствата, които се изплащат като парични обезщетения за временна неработоспособност от ДОО, се извършват анализи, свързани с работодателите, при които се установява значителен брой на работници и служители, за които се представят такива документи, с лекарите и лечебните заведения, които са ги издали. Анализ ще бъде направен и на продължителността на болничните листове за конкретни заболявания. С оглед на изготвянето му ще се предложи и предприемането на съвместни действия с Министерството на здравеопазването, чрез неговите структури, регионалните и здравни инспекции, както и с Националната здравноосигурителна каса, с цел да се засили контролът върху обезщетенията за временна неработоспособност. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Гьоков, за реплика. за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми народни представители! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Вие като че ли наблегнахте повече на анализа на това. Наясно съм, че в рамките на три минути няма как да ми отговорите на такъв обширен въпрос, който, за съжаление, винаги съществува, но в годините на прехода се налага много сериозно въпросът с фалшивите болнични и фалшивите заболявания въобще. Аз много мислих към кого да бъде въпросът – към Вас или към министъра на здравеопазването, но се радвам, че той е тук, за да знае, че този проблем го има. Зададох го към Вас, защото все пак НОИ изплаща обезщетенията за временна нетрудоспособност, а пък Фондът е в дефицит, като всички останали фондове на на Държавното обществено осигуряване, но общо е мнението на хората, че държавата не успява да се справи с масовите случаи на измами при издаване и изплащане на болничните листове. листове. Не че искам да Ви подсказвам, но може би бизнесът трябва да се включи в тази битка против болничните листове, и то не с рестрикции, а с поощрения, например с бонуси

не трябва да бъдат такива, че да засягат осигурителните права на осигурените лица, защото лицата плащат осигуровки и когато наистина настъпи осигурителното събитие, те трябва да могат да получат адекватно обезщетение, за да посрещнат това осигурително събитие.

да не се допуска увеличаването на болничните листове, защото то няма как да се дължи на нещо друго, освен на фалшивите болнични листове. По този начин, оставете че бизнесът се ощетява, той ще си търси интересите, но се ощетяват и останалите осигурени лица, които очакват адекватни обезщетения за Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков. Желаете ли дуплика? Не желаете. Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков. Продължаваме с въпроси и питания към Николай Петров, министър на здравеопазването. Първият въпрос е зададен от народния представител Валентина Александрова Найденова относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица,

В резултат на неолибералния модел на управление на здравната ни система около 4000 безимотни здравно неосигурени български граждани останаха зад борда. С Постановление на Министерския съвет № 17 от 2007 г. държавата се погрижи за случаите, когато те имат необходимост от лечение в болница, но преди да постъпят там, те са минали като пациенти на Спешна помощ. Остана една ниша. Какво става с тези хора, когато те не са за приемане в стационара, а имат нужда от медицински услуги в една доболнична помощ? Затова първият ми въпрос към Вас е: ще предприемете ли действия, чрез които да бъде разширен достъпът и до извънболничната медицинска помощ на тези лица, с което ще облекчим спешната ни помощ? много е дълга веригата на заплащане на болниците за лечение на такива пациенти. Нещо повече. Този, който плаща, а сега това е Агенцията за социално подпомагане, трябва да контролира изпълнението на услугата. Ето защо мисля, че парите за тези хора трябва да се увеличат с около два милиона и петстотин – те са за 2017 г., и за оказване на медицински услуги в доболничната помощ. Този финансов ресурс трябва да бъде в Министерството на здравеопазването, респективно Националната здравноосигурителна каса, а не в Министерството на труда и социалната политика, нещо, което можем да променим в Бюджет 2018 г. г. Това е моят втори въпрос към Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Съгласно Правилника въпросът трябва да бъде един, формулиран ясно и точно, след което да се зададат уточняващи въпроси, въпреки всичко той беше поставен от трибуната на Народното събрание. Заповядайте за отговор, уважаеми проф. Петров. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема д-р Найденова, поставяте един изключително актуален и тежък за решаване въпрос. Действително, ако ако формулираме това, от какво би имал нужда всеки един пациент – той има нужда от доболнична помощ, има нужда от спешна помощ, има нужда и от болнична помощ, а защо да не говорим и за продължително лечение, за рехабилитация. Тази категория български граждани, които са с много малко имотно състояние и не успяват да плащат своите здравни осигуровки, всъщност са гарантирани по отношение на спешната помощ, която е 24-часова, безотказна и без значение на пол, възраст, религия, имотно състояние. Тя оказва помощ на всички български граждани. По отношение на болничната помощ. Вие много правилно казахте, че има Наредба от 2007 г., която, за съжаление, трудно работи поради забавяне, но аз си направих труда, изчел съм я много внимателно и установявам, че има ясно разписан подход и ясно разписани срокове за заплащане на лечението на тази категория пациенти. Без да знам за предстоящото задаване на този въпрос от Вас, аз имах вече няколко пъти разговори със социалния министър и днес след парламентарния контрол имаме среща с него, за да коментираме работата на тази Наредба, да коментираме дали са достатъчни тези 5 млн. лв. Пак подчертавам, те касаят болничната медицинска помощ на тази категория пациенти. Вашият въпрос обаче е фокусиран върху извънболничната помощ. Това са посещенията при лекар, посещенията при специалист, които не са регламентирани в Наредбата и които предстоят да бъдат решавани. Те могат да бъдат решени или по пътя на тази Наредба, чрез нейното разширяване, или с изработването на допълнителна нова такава, но и в двата случая ще се касае за отделяне на средства и формиране на фонд за това.

всички те заедно и винаги са се борили за това да се разширява и да бъде максимално адекватно покритието на тези, които заплащат здравноосигурителните си вноски. Дали това ще бъде един добър модел, сигнал към всички, които имат възможност и по една или друга причина не го правят – това е нещо, което би трябвало да се подложи на сериозна дискусия. А това, което касае размера на този фонд – аз настоявам

Уважаеми господин Министър, аз затова и зададох този важен според мен въпрос, защото ако сравните случаите за 2015 спрямо 2016 г. на тези, които са лежали в болница, те са намалели с 300, но в същото време сумите, които са изплатени на лечебните заведения, са се увеличили, и то многократно. Тоест тези пациенти са дошли най-вероятно в тежко състояние, за да се изплащат по-високи суми при такива случаи. Поводът да поставя въпроса е този, че стремежът ни някои от дейностите на стационара да ги прехвърлим към доболничната помощ, да разширим доболничната помощ, ще доведе до известна профилактика и профилактични мерки, първо, спрямо здравето на този уязвим контингент, от друга страна, ще намалим те да не влизат в такова тежко положение и да усложняват не само спешната помощ, на която нищо не се плаща за това, но и стационара. И последно, аз се радвам, че ако не все повече, то поне да дадем начало на това ние много внимателно да наблюдаваме процеса на синхронизация на законовата нормативна база между различните министерства. Както виждате тук многократно, министърът на социалната политика и Вие, толкова много се доближавате, но когато разширим извънболничната помощ, синхронизацията с оглед на това да дадем максимално добро и качествено здравеопазване, ще се наложи. Така че аз се радвам, че Вие ще направите такава среща, това е много добре и може би е едно начало. Поне аз не съм чувала досега това.

Уважаема д р Найденова, това, за което говорите, за фокусиране и разширяване обхвата на извънболничната медицинска помощ, е е една стратегическа цел, която сме си поставили, и тя не касае само тази категория „бедни и нещастни хора“, а касае всички здравноосигурени български граждани. български граждани. Благодаря Ви за този уточняващ въпрос, за да имам възможността да кажа, че в момента се работи с националните консултанти, с председателите на асоциации по дружества и специалности, за да се види какво ефективно, а не на книга да може да бъде извадено в максимално кратък срок в доболничната помощ и така да се разтоварят лечебните заведения. Това беше направено като опит от предходен екип. Не сработи според нас поради недобре направени разчети, защото не може при една пътека, която се заплаща от Касата, да речем 600 лв., в извънболничната помощ да я извадиш за 20 лв. Тоест трябва да се намери сечението, мотивацията на доболничните специалисти да го правят и ефектът, който ще разтовари и болниците, и финансово НЗОК. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следва въпрос от народния представител Кристина Максимова Сидорова, относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни. Заповядайте, госпожо Сидорова, да развиете Вашия въпрос. КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Българските младежи се оказват абсолютно незащитени от опасностите на съвременния свят като се започне от опасните игри в интернет, премине се през продажбата на спиртни напитки в близост и непосредствено до оградите на училищата и се стигне до безпрепятственото влизане на деца в наргиле баровете. последните месеци модата на наргилетата се засили страшно много сред младежите. В социалните мрежи могат да се видят снимки на 12-13-годишни деца, снимали се как пушат. В интернет се споделят видеоклипове с родители, подаващи наргиле дори на малки деца, както и снимки от купони на тийнейджъри с обилни количества бял дим. ShiSha баровете пък предлагат промоционални условия за организиране на детски рождени дни и в цената по правило се включва използването на наргиле като основна атракция. За съжаление обаче в нито един наргиле бар няма да върнат детето Ви, защото е непълнолетно. В нито един наргиле бар няма да влезе инспектор на Здравната инспекция, защото забрана няма, както и няма какъвто и да е ред за пропускателния режим там. Фактите са доста тревожни. Според Световната здравна организация наргилето в никакъв случай не е алтернатива на цигарите. Димът от него по съдържание на никотин, канцерогенни, въглероден окис превишава много повече цигарения дим, а една употреба на наргиле дневно се равнява на 100 изпушени цигари. При редовно използване на наргиле рискът за пушачите е много по-голям, отколкото редовно пушене на цигари. Пушенето на наргиле може да доведе до пристрастяване и е вредно за здравето, въпреки че много хора не съзнават тази опасност. Знам, че към днешна дата Министерството на финансите планира да въведе акциз за всички смеси за наргиле, но това е само една стъпка към разрешаване на проблема. В тази връзка Ви питам: уважаеми господин Министър, какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на пушенето на наргиле? Предвижда ли се и кога въвеждането на възрастови ограничения или направо забрана за пушене на наргиле от малолетни и непълнолетни? Благодаря Ви, госпожо Сидорова. Заповядайте за отговор, уважаеми проф. Петров. във връзка с въпроса, който поставяте, който нашумя и в обществото много бързо и остро в последно време, Министерството на здравеопазването реагира много адекватно и много бързо. В доказателство на това ще посоча няколко дати. На 30 август в Министерството на здравеопазването се инициира работна група, в която взеха участие представители на министерствата на икономиката, на вътрешните работи, на земеделието и храните, на образованието, както и медицински специалисти и представители на местната власт. Започна експертна работа по отношение спешни законодателни промени в няколко закона. Пак казвам – на 30 август. На 1 септември, На 1 септември, един ден по-късно, с моя заповед е сформирана междуведомствена работна група, която има за задача да разработи и предложи промени в нормативните актове, засягащи регулацията на употребата от непълнолетни на растителни смеси за пушене с наргиле и тяхното разпространение. След приключване дейността на работната група следва бърза законодателна инициатива и тя е по отношение на няколко закона. Предложения за промяна в Закона за здравето, които ще касаят разширяване на забраната за пушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места, като се регламентира забраната за пушене на тютюневи и свързани с тях изделия. По този начин забраната за пушене ще обхване и така наречената „водна лула“ – наргиле. Предлагаме още разписване на административнонаказателен състав за допустителство, така че да може управителят на обект, който е допуснал пушене, да бъде санкциониран за това, че не е създал необходимите условия и по този начин да се наруши въведената забрана. Предвижда се и въвеждане на принудителна административна мярка за спиране експлоатацията на обект за определен срок, като строга санкция за системно нарушаване на забраната. Считаме, че това ще окаже необходимото възпиращо и възпитаващо въздействие. Предлагаме също така да се разшири кръгът на контролните органи – нещо много важно – които да установяват нарушения на забраната и това да не бъдат само органи на Министерството на здравеопазването. По отношение Закона за тютюна се правят предложения за промени в дефиницията „изделия, свързани с тютюневите изделия“, така че да бъдат включени в това понятие и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн. Също така се дефинира и понятието „изделие за водна лула, несъдържащо тютюн“ като изделие за пушене и т.н. Има предложения за промяна в Закона за закрила на детето, касаят въвеждането на забрана за предлагането и продажбата на деца на изделия, свързани с тютюневите изделия, наред със забраната за предлагане и продажба на тютюневите изделия. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с разширяване определението за тютюневи изделия, като се поясни, че смесите за пушене с наргиле също попадат в обхвата за облагане. И пак се връщам: 30 август – 1 септември, и отиваме на 5 септември, когато стартирахме с мое писмо до министъра на образованието информационна кампания, която вече е в ход сред родителите, сред децата, така че на първия учебен ден, ако някъде се забавят и малко след това, да има видеоклипове, да има лекционен материал, от който да се убедят хората, че това не е безвредно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, госпожо Сидорова, за реплика. Уважаема госпожо Председател! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Само едно уточнение искам да направя: въпросът ми е входиран на 1 септември в 12,00 ч. 12,00 ч. Благодаря Ви за действията, които са последвали след това, за всичко, което сте предприели за разрешаване на този наистина наболял и сериозен проблем сред българската младеж. Една препоръка – надявам се, че след като бъдат приети приети законодателните промени, те ще бъдат спазвани и няма да се случи това, което се наблюдава с тютюнопушенето в закритите помещения, защото въпреки че има закон, който забранява, всички сме свидетели, че на много места в страната

Господин Министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Пристъпваме към следващия въпрос, който е поставен от народния представител Елена Николова Йончева, относно наличието на конфликт на интереси в „Многопрофилна болница за активно лечение“ АД – гр. Хасково, в противоречие на закона. Заповядайте,

Господин Петров, според информация в публичното пространство и не само в публичното, изпълнителният директор и член на Борда на директорите на „МБАЛ“ АД – гр. Хасково, д р Георги Гелов е и съдружник в частната МБАЛ „Хигия“ ООД. Въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприемете по отношение на този противоречащ на закона конфликт на интереси? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Йончева. Заповядайте за отговор, проф. Петров. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Милев, в отговор на Вашия въпрос направихме необходимите действия и бих могъл да Ви представя следното. Д-р Гелов е предприел необходимите действия и е продал дружествените си дялове в МБАЛ „Хигия“ ООД 100 лв. още на 15 септември 2015 г., което е видно от нотариалната заверка на Договора за покупко-продажба на дружествените дялове. Договорът е виден и от Търговския регистър. Също от Търговския регистър е видно, че още на следващия ден – 16 септември 2015 г., Гелов е подал молба до управителя на болница „Хигия“, с което го уведомява за продажбата и моли да се предприемат необходимите действия за вписване на тази промяна в Търговския От компетенциите на представляващия дружеството обаче е да предприеме необходимите действия. В този смисъл обръщам внимание, че облигационното отношение настъпва от момента на подписване на договора в кантората на нотариуса, а не от момента на вписването. Задължение за извършването на вписването има представляващият дружеството МБАЛ „Хигия“, какъвто д-р Гелов не е. В този ред на мисли той е представил всички декларации, необходими при определянето му и вписването му като член на Борда на болницата в Хасково.

ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Всеки, който разполага с данни, че лицето, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредбите на този Закон, може да подаде сигнал до Комисията.

Следващият въпрос е от народните представители Кольо Йорданов Милев и Таско Михайлов Ерменков относно „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД, прекратено чрез ликвидация. Заповядайте да развиете въпроса, господин Милев. КОЛЬО Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Петров! Бившата туберкулозна болница в град Сливен е преобразувана със заповед на министъра на здравеопазването в еднолично търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести“. Същата започва работа и функционира до 2004 г., когато поради лоши условия на работа е закрита от ХЕИ. Тъй като в продължение на редица години не може да се намери подходящ сграден фонд, през 2010 г. дейностите са прехвърлени за изпълнение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – град Сливен, и едноличното търговско дружество е в процес на ликвидация. За съжаление, срокът за ликвидация е изтекъл

Нашият въпрос към Вас, господин Министър, тъй като има голям обществен интерес за запазването на тази сграда като паметник на културата и нейното бързо възстановяване: какви мерки ще предприемете за бързо преминаване на процедурата по ликвидиране, която е Ваша отговорност като принципал – на Министерството, и за

имате три минути за отговор. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Милев, уважаеми господин Ерменков! Докато слизах към трибуната, си мислех, че би било добре оттук нататък, когато се назначават министри, да бъдат по двама. Единият да гаси такива пожари

И вторият министър да прави политиките в бъдеще. Трябва да има един, който да рине и да мете. Случаят, правя аналогия, е абсолютно такъв. Малко хронология. С решение на едноличния собственик – министъра, от 2010 г. дружеството се прекратява чрез ликвидация и се назначават трима ликвидатори – д-р Баев, Милена Мангинова и Веселка Цонева, което е в съответствие с тогава действащата разпоредба на чл. 55 от Закона за лечебните заведения. До крайния срок за ликвидацията – 2012 г., не са изпълнени никакви дейности от ликвидаторите, в резултат на което се иска удължаване на срока за ликвидация, обаче разпоредбата не позволява това нещо. По тази причина с отмяната на разпоредбата през 2015 г. горепосочените лица са освободени и е назначен нов ликвидатор, а срокът – удължен. Настоящият ликвидатор какво пише в писмото си до нас? „Цялата счетоводна и друга документация, оставена на територията на болничния комплекс, е разграбена. Липсата на документация прави невъзможно преминаването на производството към оценка на имуществото на дружеството с оглед осребряването му. Малкото съхранени движими вещи, които биха могли да се използват, са били предмет на публична продан от частни съдебни изпълнители. Дружеството не разполага с парични средства – нещо повече, има задължения от 400 000 лв.! И на последно място, самият ликвидатор не е получавал никакво възнаграждение.“ В този ред на мисли това е поредният казус, с който Министерството на здравеопазването трябва в спешен порядък да се заеме, да намери средства да покрие задълженията, да приключи тази процедура и оттам нататък да се мисли какво ще стане със сградната собственост. Пътищата са няколко – Вие знаете, дали да се обяви за публична продан, дали да се прехвърли към общината през Агенцията, или към Агенцията за приватизация.

за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, ще започна с Вашата закачка за двамата министри и ще кажа, че

„Положението задължава“. Така че се надявам да бъдете наистина на висотата на положението, за което сте избран – за министър на здравеопазването. Колкото до конкретния случай, искам да Ви кажа, че още в началото на 2015 г., също като народен представител от Сливен, посетих д-р Москов, който беше Ваш предшественик, тогава – министър на здравеопазването, запознах го с този случай и му показах едни ужасни снимки. Там наистина е ужасно – ако отидете и видите, по пода се въргалят

картотеки и други такива. Помолих го – ако може, по-бързо да предприеме необходимите мерки, в резултат на което той традиционно, по български ми каза: „Да, добре, ще направим една комисия“. една комисия“. Резултатите от тази комисия – даже не знам дали е и създавана, ги виждате какви са в момента. Надявам се, под въпроса „ликвидация на тази болница“ няма да стигнем до ликвидация на сградния фонд, защото той наистина се руши и още малко е останало да бъде ликвидиран, да няма вече какво да ликвидират, освен думата „болница“. Много се надявам този проблем, който е язва в центъра на Сливен – в един парк, който може да бъде разширен и тези сгради да бъдат използвани като културно-развлекателни центрове или за нещо друго, да носят полза на обществеността на Сливен, да не се забатачва много като въпрос. Знам, че 400 000 лв. дългове не са малко в общата яма на безпаричието в здравеопазването в момента, но нека да обърнем внимание на това, че гражданите на Сливен заслужават да имат добра среда за живеене и без рисковете на една сграда, която, освен че е паметник на културата и трябва да се пази, все пак представлява риск за хората, ако, не дай си Боже, някой влезе вътре и таванът падне върху него. Там има такива случаи. Още един път – призовавам Ви много бързо, знаейки, че нямате втори министър, който да се занимава с такава работа, да възложите на някого от Вашите заместник-министри този въпрос да бъде решен. Ние ще следим и няма да Ви оставим на мира, обещавам Ви. Благодаря Благодаря Ви, господин Ерменков. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Георги Георгиев Михайлов, относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването. Заповядайте, господин Михайлов, да развиете въпроса. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за Уважаеми проф. Петров, уважаеми колеги! През август месец бяха представени приоритетите на Министерството на здравеопазването за действията на Министерството в областта на здравеопазването за 2017 г. и последващ период, между които беше засегната една изключително наболяла тема – за достойното заплащане на труда на медицинските специалисти, лекари, специалисти по здравни грижи и други специалисти в страната, които работят в областта на здравеопазването. Бих искал да разбера от Вас: какви са Вашите конкретни виждания и предприети ли са конкретни мерки за остойностяване, по някакъв начин конфигуриране във финансирането на болниците на този труд? Една несправедливост от последните, мога да кажа съвсем спокойно като лекар от практиката, две десетилетия преследваше и създаваше един от основните проблеми за напускането и на страната,

заплащането на труда – в него намирам два подвъпроса, а именно остойностяването на труда, на първо място, и разработване на модел за неговото реализиране. По отношение остойностяването на труда – знаете, че това е тема, по която не се работи и доста се бяга. Откакто работи моделът на клиничните пътеки, няма достатъчна яснота как се формират работните заплати на медицинските специалисти. Неслучайно вчера и в Комисията по здравеопазването подчертах, че това е изключително изоставащ и нарастващ проблем. проблем. Той очаква своето решение, защото от 2006 г. стойността на клиничните пътеки не е променяна. Минаха повече от 10 години, има поскъпване на живота, има инфлация, многократно се повишаваше, дай Боже все така да бъде, минималната заплата, средната заплата, но като процент от стойността на клиничната пътека – тя добива все по-голям и изчерпващ характер. Това е една от причините болниците да започнат да трупат дългове, защото ако от 100% клинична пътека заплатите са се формирали 40 – 50, сега вече този процент гони доста по-високи стойности. Мисля, че е дошло времето, когато трябва да се прави актуализация на това. По отношение на калкулацията на самия труд, свързана с квалификацията, както и с качеството на труда, има такава работна група, която работи заедно с Лекарския съюз, представители на университетските болници, представители на областни и общински болници. Тя е със задача – остойностяване на медицинския труд на лекари и на сестри. По отношение обаче на настоящия момент, когато работата по първата тема – определянето цената на труда, ще доведе до промяна най-вероятно на целия модел, защото в такъв случай трябва да се извади като цифра какво представлява заплащането на този труд, по какъв механизъм ще се осигурява, кой ще е отговорен за него и той ще бъде ли изваден от стойността на клиничната пътека, или не, тази дискусия ще продължи, проф. Михайлов. А по отношение на настоящата ситуация, знаете, Вие ми го вменихте, народните представители, и в момента се работи така наречената „Стратегия за управление на болнични заведения”, където едно от нещата, които ще бъдат предложени в тази Стратегия, ще бъде и начинът за формиране на настоящата работна заплата на лекари и сестри по настоящем действащия модел. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър. Имате думата, господин Михайлов. за България): Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, проф. Петров. Въпросът, който Вие разгледахте във Вашия отговор, действително има няколко страни. Но тези страни не могат в момента, както и да ги разглеждаме теоретически, да отговорят на сегашните нужди на професионалната общност от поне временно решаване на въпросите със справедливото заплащане на този труд. Аз съм абсолютно съгласен с Вас, с това, което и вчера казахте на Комисията, че от 2006 г., не са променяни и цените на клиничните пътеки, а бих добавил: и не само това. Някои от цените на клиничните пътеки, Вие като професионалист от висока класа знаете, че са твърде свръхфинансирани – казвам го с цялата си сериозност – а други са недофинансирани. Някои от клиничните пътеки включват, инкорпорират в себе си заболявания, съжалявам, че използвам професионална технология, но във Ваше присъствие смятам това е абсолютно възможно, абсолютно различни по своята биологична агресия, по своята финансоемкост респективно, и изобщо, за да не бъда многословен цялата конструкция на заплащане на здравеопазването чрез клинични пътеки е пред рухване и то, за съжаление, във Вашето високо професионално присъствие. Вие много точно казахте, отговаряйки на колежката ми преди малко, че действително вървите от „пожар в пожар“. С цялата си отговорност и с цялото си желание на лекар, на човек, на български гражданин да помогнете, но с този модел на заплащане нещата няма да бъдат по никакъв начин решени. Този въпрос, който поставяте, безспорно е резонен, че ако се направят такива изчисления – тук си позволявам да отворя една малка скоба пред Вас и да кажа, че още през април Лекарският съюз представи един модел за заплащане. Дали той е съвсем съвършен, или не, но той е заимстван от Франция и Федерална република Германия. Трябва да се знае обаче, че модели, на държави, които са с брутен вътрешен продукт 4 – 5 пъти по-висок от българския, не могат така лесно да се пребалансират в нашите български професионални условия, така че такъв модел е налице. Но този модел, автоматично, механично в цената на клиничните пътеки, той веднага ще вдигне цялата стойност на финансиране на здравеопазването, и то с немалко. Затова нашето предложение като парламентарна група още в първите дни на управлението и формирането на сегашния парламент, да се обмисли, и то оперативно, а не теоретически, моделът на финансиране на здравеопазването. В този смисъл си позволих да задам този въпрос към Вас.

…но ще бъде интересно действително, ако това се случи в един близък план. Иначе ние можем да си разменяме вижданията по този въпрос, но българските лекари и сестри ще останат със същото заплащане в следващите месеци. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря и аз. Имате възможност за дуплика, господин Министър – заповядайте. Уважаеми проф. Михайлов! Аз Ви благодаря за този въпрос и, ако се върнем на друг парламентарен контрол дискутирахме тази тема. Ние сме изправени пред един вододел, в който трябва да решим, тоест Вие, народните представители, да решите това ли ще бъде моделът. Защото ние се сблъскваме ежедневно с множество противоречия. Това е едната част на проблема – заплащането на труда на работещите в здравеопазването. Другата част на проблема е това, което касае – Вие го казахте всъщност, клиничните пътеки дали покриват всичко? Ресурсната емкост на различните пациенти е много различна. Много различна! В този ред на мисли се прави и така нареченият „подбор” различните лечебни заведения предпочитат да работят с едни пациенти, други, които нямат право, трябва да приемат всичко, работят с всички пациенти и оттам резултата го виждаме всеки ден. Тоест, от една страна, имаме сложен, чисто пазарен модел. Този пазарен модел води до други недобри ситуации, както колегите от Враца с основание протестират, защото са работили и искат да си получат заплатите хората. Но те като че ли не знаят, че Министерството на здравеопазването не дава заплатите. Те са търговски дружества. И пак се връщаме в началото: дали това би трябвало да бъде моделът? Но това е много по-сериозен казус за решаване дали ще работим пазарно и в същото време ще се правим на лицемери, и ще говорим за хуманност, за Хипократовата клетва? Вчера четох жалба за някаква жена, на която отказали да й прегледат детето. Ами, това е по същия начин да се жалваш, че са ти затворили магазина пред носа, защото е свършило работното време. Но те работят по този Закон, за съжаление! Не е човешко, не бива да се случва, но започват да се бият понятията за морал, човещина, отговорност и търговия. Така че благодаря Ви, че повдигате топката. Аз съм готов да го обсъждаме, но това ще бъде тежко решение, трябва да бъде решение на парламента, и то не наложено от една партия, а единодушно решение. Действително моделът не е съвършен

който е относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на Фонд за редки болести. Заповядайте, господин Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми проф. Петров, уважаеми колеги! Също така в приоритетите на Министерството на здравеопазването беше издигната като възможност издигната като възможност идеята да бъде създаден Фонд за лечение на редките болести. Този въпрос е изключително болезнен за една малка, но много ранима част от българското население. Този въпрос е третиран в Лисабонския договор, който е подписан от всички държави на Европейския съюз, и за чест на България, тя беше една от първите държави, която се съобрази и създаде Комисия към Министерството на здравеопазването по редките болести. Моят въпрос към Вас е да чуем Вашата визия, тъй като създаването на един фонд предполага много възможности, и да обсъдим с Вас в рамките на тези няколко минути каква е възможността да бъде подобрено лечението на тези много наранени от природата, но и същевременно с големи възможности вече за лечение български пациенти и български граждани? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Михайлов. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми проф. Михайлов! Да, така е. В „Цел 120: Провеждане на балансирана политика” се предвижда финансиране на лечението на редки болести чрез създаване на самостоятелен фонд. Идеята подлежи на доста сериозно обсъждане, и то по начин, по който да бъдат ангажирани не само политическите организации, финансови такива, пациентски организации. Отговори трябва да се намерят на множество въпроси: първо, организирането и сформирането; второ, къде да бъде; трето, каква да бъде организацията, редът на работата и финансирането. Като първи най-важни два въпроса бих посочил следните – те са от стратегическа важност за самия Фонд: дали това да бъде специален фонд, който да подпомогне така наречената „състрадателна подкрепа” за единици пациенти с ултра редки заболявания, при които са показани изключително скъпи терапии, или той да обхваща всички установени в страната редки заболявания, съгласно общоприетото определение на Европейския съюз. Това е нещото, което тепърва ще правим, тепърва ще обсъждаме и тепърва ще се борим за него. Явно и Вие сте прав. Трябва да се обърне сериозно внимание – до настоящия момент финансира през Комисията, в която списъкът се утвърждава от министъра и се финансира от Националната здравноосигурителна каса. Това предстои

същност са с дефиниция „редки”. Интересувал съм се сериозно от проблемите на редките заболявания. Искам да Ви споделя, в рамките на тази възможност за изява на мнение след Вашия отговор, моето виждане като лекар и като народен представител, и като български гражданин, че създаването на фонд по този начин, по който той беше реализиран – като печално известният вече Фонд за лечение на деца в чужбина, който директорите се сменят като във футболен мач, или по-скоро в хокеен мач, защото във футболния мач по-рядко вървят смените, по една или друга причина, ще бъде изключително проблемно за всяко ръководство на Министерството, било то човек като Вас, който е доказан професионалист, или администратор, който е далеч от медицината. Моето лично виждане за такива заболявания – не искам да влизам в подробности, тъй като в залата има много колеги, които не са вътре в тази много тежка професионална тема, трябва да бъде обект на дирижиране от страна на Министерството на здравеопазването. То трябва да поеме своята сурова роля, тай като това са три хиляди заболявания. Вие сте абсолютно прав, че ако ние отворим цялата палитра на редки заболявания, дори да сме с брутния вътрешен продукт на Дания, Швейцария или Сингапур, ние няма да можем да се справим с този въпрос. Още повече – ще Ви дам един пример: беше постъпило заявления в Комисията по редки болести за онкологично заболяване. Ако всички онкологични заболявания, които са редки, ги вкараме вече в този списък, нещата ще станат катастрофални. На На първи етап смятам, че Министерството на здравеопазването трябва да предяви своите претенции, да поеме – както поема лечението на болните от СПИН, както поема лечението на болните от туберкулоза, както поема лечението на болни с психични заболявания, да поеме контрола върху тази висока отговорна група пациенти, и вече с едно държавническо мислене съответните експерти, разбира се, да се види какво може да се направи за най-значимите кохорти от тези пациенти, които са редки, и разбира се, и за пациентите, които Вие споменахте, с ултраредки заболявания, чието лечение изисква повече пари. Но това трябва да бъде поето от Министерството на здравеопазването. Благодаря Ви. Благодаря, господин Михайлов. Имате думата за дуплика, господин Министър. Няма да я ползвате. Добре. С това се изчерпват въпросите към Вас. Преминаваме към въпросите, които са постъпили към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков. Първият въпрос към министъра е от народния представител Николай Асенов Тишев относно констатации на вложени топло изолационни материали, неотговарящи на изискване по Закон, при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност. Заповядайте, господин Тишев, да поставите въпроса.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

наложени ли са някакви санкции на фирмата-изпълнител, и ако „да”, какви; поискана ли е замяна на вложените материали; поискано ли е поставяне на допълнителна мазилка, гарантираща безопасността на живущите във блока?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

за осигуряване на безопасност при пожар при влагането в даден строеж, топлоизолационните продукти следва да бъдат придружени от декларация за експлоатационните показатели, в която да е посочен класът по реакция на огън. Отговорност за достоверността на декларираното носи производителят на продукта, който го пуска на пазара, а не фирмата изпълнител на строително-монтажните работи, поради което не могат да й се налагат санкции и неустойки. Повтарям, отговорността в случая е на фирмата производител на съответния топлоизолационен материал. Във връзка със сигнали, получени от Българската асоциация за изолации в строителството, за вероятност топлоизолационният продукт от експандиран

A.“ в Румъния, не отговарят на клас по реакция на огън С, а са клас В. Във връзка с констатираното несъответствие на показателите по реакция на огън с декларираните от производителя, подчертавам отново, Главна дирекция „Надзор на пазара“ съгласно изискванията на чл. 56 от Регламент на ЕС № 305/2011 е уведомила нотифициращия орган и надзора на пазара в Румъния, както и Европейската комисия за продуктите, които не отговарят на декларираните си характеристики. Производителите са предприели коригиращи действия, за продуктите са предприети нови оценки и изпитвания и са предоставени нови декларации за експлоатационните им показатели по реакция на огън. След проведена среща с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се предприеха следните мерки: Първа мярка – да бъдат изискани декларациите за топлоизолационните продукти, вложение на всеки един от обектите над 28 м, финансирани по Програмата. На второ място, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да обсъди и предложи механизъм, по който всяка от сградите, изпълнени с тези продукти, да бъде обследвана и да бъдат предписани допълнителни мерки за гарантиране безопасността на живущите. Мерките ще бъдат указани за изпълнение на строителите там, където сградата не е приета, и на общините, в случай че договорът за строително-монтажни дейности е приключил и сградата е въведена в експлоатация. Мерките трябва да бъдат изпълнени в рамките на съществуващите договори или със средства от общините. На трето място, да се сезира прокуратурата за пускането на пазара на продукт, придружен от декларация с невярно съдържание – това, което казах в началото – че отговорността е на самия производител. При образуване на наказателно производство,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

основният ми въпрос в питането беше конкретно за блок 17 на комплекс „Славейков“ в Бургас: ще бъде ли подменена тази топлоизолация, материалите, които са използвани, и е доказано след проверката в Италия, че са некачествени, тоест не отговарят на стандарта за пожарна безопасност. Ще Ви направя една аналогия. Знаете, ако в търговска верига бъдат открити храни, които не отговарят на българския държавен стандарт или срокът им на годност е изтекъл, въпреки че на етикета пише друго, те биват оттеглени. С случая по конкретния въпрос не чух: ще бъдат ли предприети такива мерки, че да се гарантира безопасността на хората, които живеят в този блок в Бургас? Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Тишев, някъде на втората минути и 35-тата секунда отговорих конкретно на този въпрос (смее се), тъй като споменах, че в момента това е втората мярка, която сме предприели заедно с компетентните органи. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ има ангажимента да обсъди и предложи механизъм, по който всяка от сградите, изпълнена с тези продукти, включително цитираната от Вас сграда в Бургас, да бъде обследвана и да бъдат предписани допълнителни мерки за гарантиране безопасността на живущите. В случая говорим за изпълнени дейности, не такива, които са в процес на реализация, така че средствата, които ще са необходими за допълнителните мерки, гарантиращи безопасността на живущите в сградата, ще останат за сметка на общината. Наистина в рамките на няколко седмици очакваме механизма, който ще който ще бъде одобрен и от нас като методически отговорна институция по приложение и изпълнение на Програмата за енергийна ефективност, така че наистина не само за конкретната сграда, а за всички останали са направени необходимите мерки. В случая ще заключа с това, че наистина говорим, за да не квалифицирам дали е търговска измама, тъй като има компетентни органи, но за невярно декларирани характеристики от производителя. Нека сезират и румънската страна. Между другото Европейската комисия, не че оневинявам общинските администрации, в случая общинска администрация Бургас, те са няколко случаите в България, знаете. Преди две седмици отговарях на подобен въпрос в пленарната зала на Ваш колега.

за тази порочна практика, че има декларирани неверни данни и характеристики. Нито общинската администрация, кметове, технически надзор може на място да установи какви са характеристиките на конкретния материал, нито дори собственикът на жилище,

Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Димитър Величков Георгиев относно състоянието на път ІІ-58 Асеновград – Кърджали, в участъка Асеновград – село Новаково. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете въпроса.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 очертал участъка от пътя от Асеновград до село Новаково – на прага, на края на Пловдивска област, е в доста окаяно състояние. Предвиждате ли този път да бъде ремонтиран, защото от Пловдив до Кърджали това е най-прекият път, а той се оформи също като международен път поради трафика посока Гърция през Маказа? Какво е предвидено от Вас и дали скоро ще очакваме да бъде ремонтиран пътят, да бъде приведен в нормално състояние? Районът е доста населен, жив,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

и отчитайки много лошото състояние на участъка от Асеновград до село Новаково – конкретната част, за която задавате Вашия въпрос, Агенция „Пътна инфраструктура“ планира основен ремонт на второкласния път ІІ-58 Кърджали – Асеновград в участъка на област Пловдив с обща дължина 32 км 834 м, като посочената отсечка попада в обхвата на планирания ремонт. За участъка има готов технически проект.

Към момента се провеждат процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и на строителния надзор. Тръжните процедури са в ход. На 29 септември 2017 г. са отворени офертите за избор на

в рамките на зимния сезон ще приключим с тръжните процедури, за да може в рамките на новия строителен сезон през 2018 г. от пролетта да стартираме реалните дейности. Споменах, бюджетът е осигурен, което е най-важното нещо. Ще приключим и ще финализираме тръжните процедури. Срокът за изпълнение на ремонта е 24 месеца. Има възможност да бъде оптимизиран. Нека да видим все пак какъв срок е дал участникът, който ще спечели обществената поръчка. Предполагам, че ще е по-нисък, тъй като 24 месеца е максималният срок, а той може да бъде оптимизиран. Естествено, до реализацията на този проект Агенцията ще продължи да полага грижа за осигуряването на безопасни условия за движение по пътя, съобразно разполагаемия финансов ресурс, определен за поддържане на републиканските пътища в област Пловдив. От началото на 2017 г. до момента

косене на тревни площи, изсичане на храсти и възстановяване на хоризонтална маркировка, палиативни действия по текущ ремонт и поддръжка. Цялостното решение ще бъде реализацията на проекта, за който споменах. Благодаря Ви.

Господин Министър, благодаря Ви за точната информация. Не бяхме информирани, че е стартирала процедура. Моят въпрос е отпреди около месец. Да се надяваме, че ще контролирате да бъде извършен качествено и в срок ремонтът на този натоварен път. Благодаря Ви още веднъж. Благодаря, господин Георгиев. Дуплика ще ползвате ли, господин Министър? Не, добре. Преминаваме към следващия въпрос, който е и последен за днешния парламентарен контрол, от народния представител Георги Георгиев Стоилов относно управлението на Асоциация по ВиК – Русе. Заповядайте, господин Стоилов, да отправите въпроса. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Въпросът, който ще задам, засяга не само Асоциацията по ВиК – Русе, а със сигурност всички такива създадени асоциации. Все по-голям е интересът на гражданите в област Русе относно състоянието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе. Този интерес е породен от притеснението и недостатъчната информация относно дейността на дружеството. „ВиК“ ООД – Русе, е контрагент по договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключени с Асоциацията по ВиК. В договора между Асоциацията и ВиК оператора са уредени отношенията, свързани с разпределението собствеността на активите. В него са заложени и показатели за качество на предоставените услуги и постигането им. Някои от тях са: загуби на вода, финансова ефективност, качество на питейната вода, план за стопанисване, план за експлоатация и поддържане на активите, план за управление на човешки ресурси, инвестиционна програма и други. Всички те са разпределени по години. Обособени са и като краткосрочни и дългосрочни във времето. Уважаеми господин Министър, въпросът ми е: спазват ли се клаузите в договора между Асоциацията по ВиК – Русе, и оператора? Изпълняват ли се показателите за качество и инвестиционната програма, които са заложени в този договор? Има ли нарушения в работата и дейността на Асоциацията по ВиК по отношение на Закона за водите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Стоилов. Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте.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 договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Русе, и оператора ВиК ООД-Русе, е влязъл в сила от е влязъл в сила от 1 януари 2016 г. В съответствие с чл. 9, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията за енергийно и водно регулиране измерва и оценява качеството на предоставяните ВиК услуги чрез включените в договора показатели за качество, които надграждат изискванията на Закона и определят конкретни нива, които да бъдат постигнати в конкретни целеви години – показатели, които също цитирахте във Вашия въпрос. Според доклада на оператора пред Асоциацията по ВиК изпълнението на показателите за качество към момента е следното. Показател „Неотчетени водни количества“ – в проценти, трябва се снижи от 42,1% до целево ниво от 36% към края на срока на договора. Нивото, постигнато към 31 декември 2016 г. е,

като това ниво е постигнато към края на 2016 г., тоест 31 декември 2016 г. Имаме 100% изпълнение на показателя. Показател „Ефективност на търговското измерване“ включва три елемента, а именно: сградните водопроводни отклонения да са включени в регистър.

с 3% надвишение, на 83,27%. Имаме преизпълнение на показателя. Сградните водопроводни отклонения с измерена консумация над 100 куб. м. на месец да са оборудвани с водомери в срок на метрологична годност. Целевото ниво от 95% трябва да се постигне за период от три години от влизането в сила на договора. Постигнато към 31 декември 2016 г., в рамките на тази календарна година, е 100%. Отново имаме преизпълнение на показателя.

Това представлява задължителното ниво на инвестициите в инфраструктурата на обслужваната от ВиК – Русе, територия. Пресрочих времето, завършвам с две изречения. Предвидените инвестиции по години са прогнозни. Така например прогнозата за 2016 г. беше 1 110 хил. лв., а операторът е направил инвестиции в размер на почти 3 млн. 500 хил. лв., тоест има три пъти преизпълнение на инвестиционната си програма. Към момента в Министерството няма данни за нарушения в работата и ВиК – Русе. Ако се разполага с информация за неизпълнение на клаузите на договора между Асоциацията и ВиК оператора, или неспазване на разпоредбите на Закона за водите при работата и дейността на Асоциацията ВиК – Русе, моля тя да бъде предоставена в Министерството, за да бъде извършена проверка и се предприемат съответните действия. Благодаря Ви.

С този въпрос приключихме днешния парламентарен контрол, а с това и дневния ред за тази седмица. Следващото заседание на Народното събрание е в сряда, следващата седмица, от 9,00 ч. Закривам заседанието.